Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 388;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 Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Hrvatski registar brodova osnovan je Zakonom o Hrvatskom registru brodova iz 1992. godine kao javno poduzeće a Zakonom o Hrvatskom registru brodova iz 1996.godine postane javna ustanova koja obavlja poslove od posebnog interesa za RH. Vjerojatnost Hrvatskog registra brodova je društvena skrb u svezi za zaštitom života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putovima te zaštitu morskog okoliša i okoliša unutarnjih plovnih putova. Prema važećem zakonu djelatnost HRB-a pored ostaloga obuhvaća i sljedeće, statutarnu certifikaciju pomorskih brodova kojom se utvrđuje udovoljavanje zahtjevima međunarodnih konvencija vezanih za sigurnost na moru i zaštitu morskog okoliša kao što su Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974.godine ili SOLAS 74, Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1996.godine ili LL 66, Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova iz 1973. kako je izmijenjena protokolom iz 1978. MARPOL 73/78 itd. Zatim statutarnu certifikaciju brodova na koje se ne odnose međunarodne konvencije, to su brodovi u nacionalnoj plovidbi, statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe, zatim potpora Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u ispunjavanju obveza RH kao države zastave i klasifikaciju pomorskih brodova. pomorskih brodova. HRB je član Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava, a u postupku je i stjecanja statusa EU priznate organizacije sukladno Uredbi EZ br. 391/2009 EU parlamenta o zajedničkim pravilima i normama za organizacije za inspekcijski pregled i nadzor brodova. I sa zadovoljstvom mogu istaknuti da je taj postupak pri kraju. Ovim zakonom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe br. 391/2009 EU parlamenta i Vijeća od 23.travnja 2009. O zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova te se uređuju ovlasti i status HRB-a u razdoblju nakon pristupanja RH EU. Naime, zakonom je bilo potrebno izmijeniti ovlasti HRB-a tako da ne obuhvaćaju poslove statutarne certifikacije brodova na koje se odnose međunarodne konvencije to SOLAS, MARPOL, LL 66 za što HRB može biti ovlašten jedino kao priznata organizacija sukladno Uredbi Europske zajednice 391/2009. Zakonom se brišu odredbe o donošenju tehničkih pravila koja od pristupanja RH EU donosi ministar, a HRB će nastaviti pružati stručnu pomoć u njihovoj izradi. Nadalje, zakonom se mijenja odredba o financiranju HRB -a na način da se HRB financira iz prihoda ostvarenih naplaćivanjem naknada od izravnih korisnika usluga, a ostaje samo mogućnost osiguravanja iz sredstava iz državnog proračuna na temelju posebnog programa Vlade RH. Ujedno se propisuje

Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Branko Bačić.

od najstarijih državnih zavoda jer vuče svoju pravnu slijednost, a to je potvrdila i Međunarodna pomorska organizacija još od austrijskog registra koji je osnovan 1858.godine 1858.godine i praktično je 3.po starosti klasifikacijski zavod u svijetu nakon Lloyd registra iz Velike Britanije i Pariškog bureau Veritas. Jasno samim time govori se o značaju HRB-a jer bez ovakvog jednog zavoda Hrvatska ne bi imala sve atribute koje nosi i ima jedna pomorska država, a što Hrvatska svakako je mnoge države u svijetu koje imaju kudikamo veću trgovačku flotu sa značajno većim brojem brodova i većom tonažom nemaju organiziran ustrojen jedan Zavod za certifikaciju brodova odnosno jedan klasifikacijski zavod koji može u ime države suvereno određivati određivati da li pojedini brod da li pojedini objekt plovni objekt zadovoljava uvjete sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Pa prema tome, dobro je da hrvatska Vlada brine o statusu HRB-a i da učini sve da taj zavod može u prvom redu certificirati i davati potvrde za za brodove koji jesu dio nacionalne flote. Važan trenutak u razvoju HRB-a nakon što ga je 1992. Međunarodna pomorska organizacije doista priznala priznala kao pravnog slijednika jednog od najstarijih klasifikacijskih zavoda u svijetu je svakako donesen je zakon o HRB-u kojim je on ustrojen kao javna i neprofitna organizacija odnosno ustanova koja obavlja poslove od posebnog interesa za RH, a ti se poslovi odnose na utvrđivanje sposobnosti brodova i plutajućih objekata za plovidbu, baždarenje, utvrđivanje sposobnosti brodara radi sigurnog rada i zaštite okoliša i ostali poslovi sukladni međunarodnim propisima koji se dotiču sigurnosti plovidbe i zaštitu morskog okoliša. Ono što je važno i što je dobro tada napravljeno to je činjenica da je sastavom upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova on ustanovljen prvenstveno kao stručna a ne političko tijelo s obzirom da većinu članova, da da većina članova upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova dolazi iz redova struke, iz redova brodara itd.. Također je vrlo važan trenutak u razvoju Hrvatskog registra brodova bio 1997. godina kada je Hrvatska postala članica Pariškog memoranduma čime je dana obveza Hrvatskom registru brodova da posebno skrbi o sigurnosti, opremanju, radu posada na hrvatskim brodovima. I od tada praktično je čini mi se hrvatski registar brodova itekako napravio iskorak u svom djelovanju. Time se je i doprinijelo da 2008. godine hrvatska Vlada donese akcijski plan kojim je planom su bile propisane brojne mjere ministarstva i hrvatskih brodara da hrvatsku trgovačku flotu podignu na višu razinu, da bude u rangu najboljih trgovačkih flota u svijetu tj, da dođe na bijelu listu tog Pariškog memoranduma. I upravo je uloga Hrvatskog registra brodova u tom postupku u kojemu je Hrvatska ispunila jedno od mjerila za pristupanje u punopravno članstvo u Europsku uniju u dijelu koje si se odnosi na pomorstvo, jedna od velikih zasluga je na hrvatskom registru brojeva koji je certificirao, koji je pratio kvalitetu hrvatske trgovačke flote s jedne strane a s druge strane obuku posade, hrvatskih posada na tim istim brodovima. I na taj način zahvaljujući tom akcijskom planu i radu cjelokupne pomorske administracije u Hrvatskoj hrvatska trgovačka flota je danas na bijeloj listi Pariškog mamoranduma što znači da je u radu najkvalitetniji, najobučenijih flota u svijetu i da su njeni brodovi u svakom slučaju itekako konkurentni ostalim svjetskim trgovačkim flotama. I u tom smislu mislima da je to trebalo reći kao uvod u Izmjene ovoga zakona jer jer i ovim zakonom se omogućava još poseban status Hrvatskog registra brodova a taj se poseban status što i članak 2. ovoga Zakona govori ogleda u činjenici da eskluzivitet nacrt …/Govornik se ne razumije./… brodova u nacionalnoj plovidbi upravo ima Hrvatski registar brodova. I ne samo za pomorske brodove već za brodove na unutarnjim plovnim putovima ili vodenim putovima kako to današnji Zakon o unutarnjoj plovidbi govori s jedne strane a s druge strane jasno i na svim plovnim objektima. Jasno da će to kao i na jahtama i brodicama koji ne podliježu cetrificiranju prema međunarodnim pravilima već isključivo služe za, su plovila koja plove u nacionalnoj plovidbi. Prema tome, s te strane je ovim Zakonom doprineseno da je osiguran na određeni način status Hrvatskog registra brodova. Ono što držim da nije dobro i što misli da je Vlada trebala napraviti a to jest, bar je tako bilo dogovoreno u postupku pregovora u dijelu pomorstva sa Europskom komisijom da prije stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju Hrvatski registar brodova dobije potvrdu od Europske komisije kao certificirani, ovlašteni klasifikacijski zavod. Prema mojim saznanjima do jučer Hrvatski registar brodova to još nije dobio osim jednog pisma da dok ne, od strane Europske komisije da dok se ne ispuni taj uvjet da komisija certificira Hrvatski registar brodova kao certificirano društvo i zavod unije, da temeljem te potvrde neće biti problema u funkcioniranju Hrvatskog registra brodova. Što po meni još uvijek nije dovoljno i mislim da Hrvatski registar brodova zaslužuje, da Europska komisija je trebala i prije stupanja u punopravno članstvo Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju takav dokument dobiti čime bi bio onda osigurana status Hrvatskog registra brodova s jedne strane a s druge strane svi oni brodovi koje certificira Hrvatski registar brodova a to su u pravilu i u velikoj većini brodovi hrvatske trgovačke flote da ne bi imali problema prilikom uplovljavanja u luke Europske unije. Zato mislim da je vlada trebala napraviti taj jedan iskorak, taj jedan, taj jedan napor da Hrvatski registar brodova konačno evo dobije tu potvrdu i bude doista certificiran kao, klasifikacija, priznata organizacija od strane Europske unije. Dakle, sve u svemu Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržava ovaj Zakon učini sve kako bi Hrvatski registar brodova ali prije svega poziva Vladu da učini sve kako bi Hrvatski registar brodova od strane Europske komisije bio potvrđen kao priznata organizacija čiji će brodovi koje je taj Hrvatski zavod klasificira jasno biti sigurni u svim europskim lukama i jasno biti će potvrđeni da su certificirani od stane priznate organizacije što je Hrvatski registar brodova svakako je. Ali u svom sam uvodu rekao da je Hrvatski registar brodova pravni slijednik Austrijskog veritasa koji je treći po starosti klasifikacijski zavod u svijetu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Na ovo izlaganje replikom ustaje poštovani kolega zastupnik Mladen Novak. Izvolite. **Novak, Mladen Kolega Bačiću apsolutno podržavam pogotovo onaj vaš uvodni dio kada ste elaborirali cijelu povijest brodskog, registra brodova. Ali bih vas podsjetio na raspravu o Pomorskom zakoniku. Tada sam u ime Udruge profesionalnih ribara Mare Croaticum izložio problem koji se tiče upravo te branše ribara gdje su spomenuli da je sporno što se u zakoniku u članku 5. navodi da je 12 metara ribarica odnosno ribarski brodić a 24 metra brod i da oni smatraju da je 20 metara da bi bilo kao neka granična mjera. Tada, ja ne mogu tvrditi da je to točno ali tada su između ostaloga i u njihovom tom navodu, vjerujem da ste i vi to dobili jer dobili su svi članovi odbora da je upravo Hrvatski registar brodova se tome suprotstavio naglašavajući sigurnost, elemenat sigurnosti da je daleko veća sigurnost ako se ide, ali to se opet veže i na neke periode pregleda brodova, ali i na trošak tih ribara. Pa čisto eto napominjem da ne ispadne da smo i njih zaboravili u toj priči je da je iz Ministarstva bilo obećano da će se pristupit izradi novog Pomorskog zakonika gdje će se, barem se nadam, imat u vidu i te njihove zahtjeve i izaći im u susret koliko se može pa eto vama kao podsjetnik i na tu raspravu jer koliko se sjećam u toj raspravi ste vi bili izuzetno aktivni. da, sjećam se izmjena i dopuna Pomorskog zakonika, primjedbe koju su hrvatski ribari uputili nama saborskim zastupnicima u dijelu u kojemu traže da certifikaciju brodova od 12 do 24 metra ne radi Hrvatski registar brodova već da to se prepusti lučkim kapetanijama što bi prema njihovom tumačenju s jedne strane pojednostavilo proceduru, a s druge strane što je ne manje važno i pojeftinilo. I to je stav za kojega se zalažem već dugi niz godina i ovdje meni susjed gospodin Petar Baranović koji od prvoga dana također s tih istih pozicija nastupa. Dakle, ja uvažavam takav stav hrvatskih ribara no nije problem u tome da li su ribarski brodovi u Hrvatskoj između 12 i 24, barem po meni, certificirani, pregledani od strane Hrvatskog registra brodova ili lučke kapetanije. Po meni je možda čak i bolje da te stručne poslove obavlja klasifikacijski zavod, nego je problem u tome što je postupak kompliciran, što zahtijeva češći češći pregled tih ribarskih brodova s jedne strane i što je postupak skuplji. I ja sam se tada u postupku kada smo donosili izmjene i dopune Pomorskog zakonika založio da damo potporu hrvatskim ribarima u onom dijelu u kojemu tražimo da se procedura pregleda njihovih brodica i brodova da se pojednostavi s jedne strane, da ne bude podlijegalo strožijim kriterijima kojima u odnosu na te iste brodove u Europskoj uniji rade druga klasifikacijska društva ili druge pomorske administracije. I treća stvar, da to bude kudikamo jeftinije i to mi kao saborski zastupnici trebamo podržati. A o tome da li će pomorski zakonik promijeniti definiciju broda i reći da je ribarski brod u smislu Pomorskog zakonika plovilo duže od 24 metra, to ostavljam Vladi da Vlada donose o tome odluku. Ali u ovom trenutku ja podržavam takav stav da se izađe u susret hrvatskim ribarima. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Stavove kluba HNS-a iznijet će poštovani zastupnik Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Evo kolege su me motivirale da se javim na ovu temu jer kad se pogleda ovaj sam prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova onda je zapravo na prvu loptu jasno da se radi o usklađenju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije što je sad već ponavljano u ovoj sali tisuće puta zadnjih godina jer se stalno bavimo i kontinuirano tim nužnim pravnim poslom. Kolega Bačić je rekao o Hrvatskom registru brodova neke stvari. Kuća koja ima tradiciju, koja vuče svoje korijene još iz austrijskog Veritasa pa onda preko, nemojmo se sramit toga, Jugoslavenskog registra brodova, danas Hrvatskog registra brodova, kuća koja je prisutna u toj djelatnosti dug niz godina i ima sve uvjete za obavljanje svog posla i nedvojbeno radi posao prema standardima propisanim konvencijama i međunarodnim pomorskim pravom i svim aktima koji prate ovu materiju. Ponavljati u najkraćim crtama, dakle zadaci koji temeljem ovog prijedloga zakona i usklađenog sa europskim normama očekuju Hrvatski registar brodova to je da se bavi sa certificiranjem brodova u međunarodnoj plovidbi, u nacionalnoj, certificiranje brodova u unutarnjoj plovidbi, isto tako i klasifikacijom brodova u Republici Hrvatskoj i želja je naravno da se stvore sve pravne pretpostavke da se Hrvatski registar brodova u potpuno jednakim uvjetima primi u obitelj

dakle posvetia sam im punih ako se ne varam, znat će gospodin Bačić koji je onda bio državni tajnik punih 10 godina, uporno pokušavajući objasniti stručnoj javnosti i odgovornima u svim vladama koje su prethodile ovoj pa evo sad sam u prilici ovoj mojoj Vladi na problem koji je realan i koji je životni problem. Njegovo nerješavanje proizlazi isključivo iz krutosti birokracije i nekakve navike da probleme odbija od sebe, a ne da ih rješava. Naime pritužbe koje su moji kolege sad, a u njihovo ime i osobno sam ih podnosio proteklih 10 godina, su potpuno utemeljene i realne. Kad pogledate uvjete u kojima rade ribari i pregledavaju, registriraju svoja plovila u okruženju, kad pogledate uvjete koji vladaju u susjednoj Italiji koja je ribarska zemlja, kad pogledate uvjete koji imaju slovenski kolege mada su oni manje ribarska zemlja, imam običaj reći da čitava njihova flota je manja od jezerske ili murterske, ali svejedno, uvjeti u kojima rade su puno liberalniji a to nužno ne dovodi do smanjenja sigurnosti. Pokušat ću to ilustrirati sa činjenicama koje se mogu i brojčano provjeriti u zapisnicima lučkih kapetanija Ministarstva pomorstva, a to je da je puno veći broj havarija sa najgorim završetkom, gubitka plovila pa čak ponekad nažalost i života mojih kolega, doživljen na brodovima koji su pod institutom broda, znači tretiraju se kao brod i samim tim su podloženi pregledima hrvatskog registra dok recimo brodice ribarske kojih ima puno više, čak možda dva do dva i pol puta više u opticaju nego ovih velikih brodova u one na potpuno istom području u istim uvjetima rada imaju manji broj udesa. Paradoksalno i čudno. Ta pojava vrlo vjerovatno nije uvjetovana lošim pregledom hrvatskog registra, da me netko ne bi shvatio. Ona ima neke vrlo vjerojatno neke druge razloge kojima se ja ne bih bavio sad danas u ovoj sabornici. Međutim, činjenica je da pregled koji nije prema pravilniku Hrvatskog registra brodova ne mora nužno značiti smanjenje sigurnosti. Na što želim tim ukazati? Želim ukazati da bi bilo razumno i potrebno da se sagleda pozicija u kojoj realno jesu u troškovnom dijelu i hrvatski ribari, ali i hrvatski brodari, ne samo ribari. Da se preispitaju Da se preispitaju tarife prema kojima se ti pregledi naplaćuju, da to sagledamo i u kontekstu ove Vlade da smanji parafiskalne namete i opće namete hrvatskom gospodarstvu. Smanjivali smo OKFŽ, FŽ kako se zove za šume, smanjivali smo za vode, smanjivali smo razno razne namete. Ali Hrvatskog registra brodova se nitko nije sjetio. Nitko ne želi znati istinu da nije potreban isti režim pregleda broda ribarskog od 15 i pol ili 16 metara i broda recimo od 2000 t koji vozi ne znam na mediteranu drvo ili generalni teret ili što god. Nije nužno. Čitav niz normi propisanih je nepotreban i stvara dodatne troškove, komplicira život, stvara zastoje. Nenormalno je da se remont jednog ribarskog broda radi uvjeta i zahtjeva koji traže ljudi iz Hrvatskog registra zna otegnuti mjesecima. Brod koji je na kopnu u remontu ne radi. Takav brod stvara gubitke. Gubici stvaraju propadanje brodara, a propadanje brodara stvara nezaposlenost. Vrlo logičan slijed. Ljudi za boga pojednostavnimo stvari! Još jednom zahvaljujem kolegama iz svih stranaka koji su otvorili ovu temu i dali mi mogućnost da još jednom po tko zna koji put pokušam ovu temu otvoriti ozbiljno na razini Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Ja apeliram gospodine zamjeniče ministra da se ovo shvati stvarno ozbiljno, da se ne ignoriraju činjenice da u nama susjednim zemljama, zemljama EU postoji postoji bitno drukčiji, liberalniji i jeftiniji pristup ovoj problematici. I molim da izvan konteksta ovog zakona, to nije tema ovog zakona, ali molim da se ta tema vrlo ozbiljno shvati i da se ljudima koji su u jako teškoj situaciji kompletni ribarski sektor je u teškoj situaciji iziđe u susret i napravi ono što je realno moguće i što je realno potrebno. Hvala lijepo.